предложение от народния представител Яне Янев и група народни представители – в § 57 т. 1 и 2 отпадат. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители, в ал. 1 не се подкрепя в частта „и се подписва от председателя и секретаря на комисията”. Комисията не подкрепя предложението относно думите в ал. 1 „и се подписва от председателя и секретаря на комисията” и го подкрепя по принцип в останалата част, което е отразено в чл. 197а.. Предложение на Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 60: „§ 60. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Правила за гласуване при избори за членове на Европейския парламент от Република България”. 2. В ал. 1 думите „за народни представители и”

Прекратете гласуването,

се създаде § 57а: „§ 57а. В чл. 199, ал. 1 след думите „получаването и” се добавя „и се подписва от председателя и секретаря на комисията”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 60а: „§

Прекратете гласуването,

Няма. Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 61.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По § 58 Коалиция за България беше направила предложение за въвеждане на машинно гласуване в изборния процес, което според текста трябваше да бъде уредено с отделен закон. Тъй като няма съгласие в това парламентарно мнозинство за такава промяна на изборния процес, това не се случи сега. Но ние продължаваме да считаме, че по-честни избори могат да бъдат организирани чрез въвеждане на машинно гласуване Мисля, че в това са се убедили и колегите депутати, които наблюдаваха изборите в САЩ, където с интегрална бюлетина, достатъчно сложна за попълване, но предвид, че тя се сканира и отчита автоматично, в крайна сметка не се застрашава отчитането на крайния резултат. Не възникват проблеми с дължината и продължителността на изборния ден, с броенето на бюлетините, с носенето на чувалите, с предаването на протоколите. Изобщо въвеждането на по-съвременни технологии безспорно ще бъде крачка напред в осигуряването на честност на изборите поне на финалната им фаза – броенето на бюлетините и отчитането на крайните резултати. 59 и 60 не възразяваме срещу мнението на Правната комисия. Но § 61 отново се отнася до гласуването на избиратели с такива физически увреждания, които ги препятстват да извършат сами необходимите действия, за да упражнят правото си на глас. Тук поддържаме нашата заявена позиция, че трябва максимално да бъдат улеснени българските граждани, включително и хората с увреждания, да гласуват както чрез по-либерални правила при заявяването на гласуване с подвижна избирателна урна, така и в случаите, в които избирателите са в състояние лично да отидат в изборните секции и там имат необходимост от помощ при упражняване правото им на глас. С решение на секционната избирателна комисия, която преценява състоянието на избирателя, би следвало да им се осигури възможност с помощ да упражнят правото си на глас. Така че по два от текстовете подкрепяме комисията, по другите два – не. Моля, подложете ги отделно на гласуване. Благодаря.

Сега гласуваме анблок предложението на комисията § 59 и § 60 да бъдат отхвърлени.

Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „модулна кутия с бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България” се заменят с „модулна кутия с бюлетините и пликовете

за народни представители избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят и бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й. Избирателят гласува, като поставя знак „X” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот, и сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Сгънатата бюлетина се дава на членовете на комисията, които я подпечатват повторно с печата на комисията, след което избирателят пуска сгьнатата бюлетина в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.” 4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! С цел спестяване на време ще направя само едно изказване по темата „Евроизбори”, по начина на гласуване на европейски избори. (Оживление.) Всъщност те не са толкова далече. Те са на практика една година след провеждане на парламентарните избори. Боя се, че следващото парламентарно мнозинство ще се наложи отново да прави промени в Изборния кодекс, поради причината, че се опитваме да разделим начина на гласуване на парламентарните и на евроизборите. Аз и нашата парламентарна група подкрепяме идеята, че създаването на кодекс, кодифицирането на изборното законодателство означава едни и същи правила при гласуването за различните видове избори, така че няма логика за парламентарни избори да се гласува по един начин, а за европейски избори да се гласува по друг начин. Освен това аз продължавам да съм скептична, че Централната избирателна комисия ще е в състояние да реши така наречения въпрос с модулните кутии за бюлетините, за отделните бюлетини при евроизбори, което на практика ще означава едно движение на отделни бюлетини за всяка една партия, свободно в пространството извън изборните изборните секции. Това е нашето становище за начина на гласуване за евроизбори, затова и ние не го подкрепяме. Това, което ние сме предложили в текстовете е гласуване и на евроизборите с интегрални бюлетини с преференции. Благодаря. Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуваме новия § 62, така както е предложен от комисията, съгласно текста на доклада.

§ 63: „§ 63. В чл. 209, ал. 2 думите „за народни представители и” се заличават, след думите „сгрешените бюлетини при избори за” се добавя „народни представители за”, а думите „опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от мястото за броене” се заменят с „преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се и се отстраняват от масата за броене”.”

Уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение, ако може § 63 да бъде гласуван след § 69 и ще Ви кажа защо. Наистина начинът на опаковане на различните бюлетини след извършването на преброяването, включително и опаковането на тези бюлетини, които не са използвани в изборния процес, тези, които са действителни, действителни, недействителните и прочее, е дадено в различни части на Кодекса. Тъй като възникват сериозни съмнения в случаите, например при обжалването на местните избори, че е имало допълнителна интервенция върху чувалите с бюлетини, би следвало в изборните правила да се създадат гаранции, че бюлетините ще бъдат опаковани по начин, който да гарантира съхраняването на тяхната цялост по начина, по който са били към момента на приключване на изборния ден. Аз, ако мога, ще си позволя да направя едно редакционно предложение – в § 63, ако Вие откажете да го разглеждаме след § 69, което е огледално с това в следващите текстове и което да е в следния смисъл – в последното изречение на § 63 се включват думите „преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се” и тук да се добави как се запечатват. „Запечатват се”, вметката е „с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от всички членове на комисията, и се отстраняват от масата за броене”. Нека да е ясно, че неизползваните бюлетини ще бъдат опаковани и запечатани по начин, който да гарантира, впоследствие върху тях не е оказвана някаква интервенция. Тези предохранителни мерки са необходими, независимо от това къде ще се съхраняват бюлетините – дали в местните администрации или при областните управители, както предлагате Вие. Във всички случаи ще тегне сянка на съмнение при обжалване на избори, че някой си е позволил да пипа бюлетините. Такива съмнения се зародиха, пак казвам, в местните избори, независимо с какъв цвят е местната администрация, във всички случаи, в които бяха обжалвани избори и се отваряха повторно изборни книжа. в окончателната редакция на § 63, последен ред, след думите „запечатват се” да се добави „с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от всички членове на комисията” и да продължи изречението „и се отстраняват от масата за броене”. Гласуваме.

броене”. Гласуваме. Гласували 92 народни представители: за 12, против 30, въздържали се 50. Предложението не е прието. Имаше и още една процедура от госпожа Манолова, а именно да отложим гласуването... Няма смисъл. В такъв случай подлагам на гласуване окончателната редакция на § 63 от доклада на комисията.

Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

текста на комисията за § 64, така както е по доклада.

Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

и се създават изречение трето и четвърто: „При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и членове на Европейския парламент от Република България протоколът съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме новия § 65 в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 66: „§ 66.

Алинея 7 се изменя така: „(7) Членовете на секционните избирателни комисии, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната, съответно общинската избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”

да се добави „на всяка страница” – това е от вчера предложението, което вървеше, и думите „секционните избирателни комисии” се заменят със „секционната избирателна комисия”.

Гласуваме направеното процедурно предложение.

сега гласуваме окончателния текст на новия § 66 по доклада на комисията с току-що гласуваното допълнение.

– § 64: 1. За да бъдат приложени измененията и допълненията в чл. 213, е необходимо да се запише: „Бюлетините са на пачки с определен брой бюлетини във всяка пачка.” Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението.

„11а. броят на неизползваните бюлетини и пликове в зависимост от вида избори; 11б. броят на получените бюлетини по реда на чл. 187; 11в. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини по други поводи;” б) създават се т. 15, 16, 17 и 18: „15. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците; 16. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани в списъка за вписване на представителите; на представителите; 17. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите; 18. броят на удостоверенията по чл. 48б.” 2. В ал. Няма. Гласуваме първо предложението на народния представител Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част.

комисията част. Гласували 81 народни представители: за 13, против 56, въздържали се 12. Предложението не е прието. Сега гласуваме окончателната редакция на § 67 на комисията, по доклада.

а думите „за народни представители и” се заличават.”

„Чл. 215а. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. При избори за народни представители, за президент и с хартиена лента. При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове хартиената лента се подпечатва с печата на комисията.” Може би да го докладвам и след това поотделно да ги гласуваме.

„Установяване на действителност и недействителност на вота при избори за народни представители Чл. 215б. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен. (2) Гласът е действителен, когато: 1. бюлетината е по установения образец; 2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и 3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х” пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя. (3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато: 1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; 2. поставеният от избирателя знак „Х” с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа; 3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци.

има поставен знак „X” или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване; 4. поставеният знак „X” с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 5. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия; 6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци. (5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини. Правила за отваряне на избирателната урна при избори за народни представители Чл. 215в. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят. броят. (2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна. (3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва: 1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец; 2. купчинка от бюлетини с вписани в тях знаци; 3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя; 5. купчинка от бюлетини по установения образец: а) с отбелязан вот със знак „Х” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, или б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина; 6. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. комисия. (4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението. Преброяване на подадените гласове при избори за народни представители Преброяване на подадените гласове при избори за народни представители Чл. 215г. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове. (2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините

Вид на протокола при избори за народни представители Чл. 215д. (1) Всеки екземпляр на протокола на секционната избирателна комисия е на един лист с обособени страници. (2) Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него. Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна при избори за народни представители Чл. 215е. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват: 1. броят на намерените в избирателните урни бюлетини; 2. броят на недействителните гласове; 3. броят на действителните гласове; 4. броят на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат; 5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

Заповядайте, госпожо Манолова.

ще бъдат опаковани, запечатани и съхранявани материалите след преброяването на гласовете в предстоящите парламентарни избори. В случая не правя редакционно предложение, защото по абсолютно необясним начин моето предложение, което уж е прието по принцип, не е възприето в окончателния текст на Правната комисия. Какво предлагам? След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента, подпечатана и подписана от всички членове на комисията. Има ли някой възражение по отношение на това, че бюлетините, с които е гласувано, които са установили вота на избирателите, трябва да бъдат съхранени по определен начин? Какво възпроизвежда Правната комисия? След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. (До тук добре). При избори за народни представители, президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове хартиената лента се подпечатва с печата на комисията. Какво е пропуснато? Подписите на членовете на комисията, което е необясним необясним пропуск. От друга страна, за всеки е ясно, че ако има интервенция върху чувалите, то този, който си е позволил да отвори и манипулира бюлетините след тяхното преброяване, ще разполага и с печата на комисията, който се намира в този чувал. Така че ако става дума просто за разсейване от страна на Правната комисия и на окончателното изписване на текстовете, моля да бъде прието моето предложение и след края на изречението „с печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”. Пак казвам – това не е редакция. Това е моето предложение, дадено като предложение на вносител. В противен случай остава подозрението, че бюлетините, с които хората са гласували, след като са преброени, не се съхраняват по начин, който да гарантира тяхната идентичност, цялост и ненамеса върху тях след приключване на изборите. Ако съчетаем това подозрение с нововъведението, че чувалите с бюлетините ще се съхраняват при областните управители…

Така че ако сте искрени и ако не искате да пипате наистина бюлетините, нека да бъде прието предложението, срещу което не виждам разумно обяснение – хартиената лента, с която се опаковат бюлетините, да бъде подписана от членовете на комисията! Какъв е проблемът?!

за тълкуване, за субективна преценка или субективна оценка – „за” или „не”. Предлагам този текст да бъде заменен с израз, че пресечната точка на знака „Х” е вътре в квадратчето, което е отбелязано. Това е много по-коректно, не създава възможност за двусмислие и не създава възможност за различно тълкуване. По-нататък се казва, че не може да засяга две квадратчета. Това е така, но пресечната точка да бъде вътре в квадрата, който е отбелязан.

Фактически „хиксът” отбелязва и квадратчето. Кое е основното за хикса, когато отбелязва квадратчето? Пресечната точка да бъде вътре в квадратчето. Тогава вече няма двусмислие. Виждаме, че в тези текстове има положителна посока да се изчисти формализирането на отбелязването в бюлетината. Наистина, има положителна посока да се изчисти формализирането на знака, с който се отбелязва вотът, но нека да избегнем възможността за двусмислено тълкуване и да изчистим текста: „пресечната точка на знака „Х” е в квадратчето, което е отбелязано”. Това на практика е същото, което е вписано, но се установява еднозначно волята на избирателя.

Уважаема госпожо председател, колеги! Предложението, което беше направено след опаковането, успоредно с печата на секционната избирателна комисия – да бъдат поставени подписите на членовете на избирателната комисия, ще отнеме много въпросителни, от които Вие нямате интерес. Нямате интерес, защото и без това в немалко досега гласувани текстове прозира открит стремеж изборите да бъдат влияни от други инструменти, а не от участието на гласоподавателите. С подписването на членовете на секционната избирателна комисия всъщност Вие ще дадете висока степен на сигурност, че самите Вие не желаете впоследствие да има манипулации върху бюлетините в чувалите. Защото впечатлението, което се създава досега, е, че Вие търсите по всякакъв начин и инструменти вън от самия изборен процес, които да повлияят върху резултата. Ако не се вслушате в това предложение, което е абсолютно рутинно – то ще създаде ангажираност у членовете на секционната избирателна комисия за участие в нейната работа до окончателното приключване на изборния процес. тази рутинност, не я допуснете като запис в текста, пак казвам – ще задълбочите, ще направите трудно обратими усещанията у гражданите, че стремежът Ви е да намерите други инструменти за решаване на изборния процес, а не мотивацията на избирателите да подкрепят една или друга политическа партия. партия. Настоятелната ми молба към Вас е да се вслушате в тези аргументи и да прецените, че по този начин Вие самите ще кажете пред българските граждани, че държите всички членове на секционната избирателна комисия с подписите си да скрепят истинността на бюлетини, участвали в изборния процес в изборния ден. Останалото ще бъде доста непоклатим опит за създаване на предпоставка за подмяна на бюлетините, за подмяна на резултата и за осигуряване на служебен резултат, който е встрани от очакванията и участието в гласуването на избирателите. Благодаря.

преди текста за чл. 215а да се добави заглавие – „Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали”

Тоест препратката да стане „данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа”.

след края на второто изречение „с печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”. „и се подписва от членовете на комисията”.

Вашето предложение е „от всички членове на комисията”.

след „печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”. След това ще подложа предложението на господин Ципов. Режим на гласуване.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, със записа, който отхвърляте, да приемем, че евентуално гласуваме „членове на комисията”, нали разбирате, че е същото като въобще без запис. Членове на комисията са и Вашите членове. С този запис Вие създавате предпоставката да се подписва само от Вашите членове и впоследствие със същия замах да бъдат сменяни съответните бюлетини. Не виждам какъв е проблемът да е „членовете на комисията”. Какво означава „членове”?

Така че като говорим за тези неща, нека да отстраним, да свием до максимално подозренията за стремеж за манипулация на изборния процес. Защото ако оставим „членовете”, е въпрос на отговорност на всеки един от тези членове. Ако оставим „членове”, пак казвам, остава съмнението, че предварително шкартираме едни или други и сме в състояние да си организираме подписването на нашите членове, с което дали ще ги имаме тези подписи, или въобще няма да слагат подписи, за Вас е все едно и също. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Прегласуване. Гласували 80 народни представители: за 5, против 27, въздържали се 48. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Ципов: в края на изречение второ след „комисията” се добавя „и се подписва от членове на комисията”. Режим на гласуване!

Гласуваме предложението, направено от господин Ципов – чл. 215а да има заглавие, което да гласи: „Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали”. Гласували

„и пресечната точка на знака „Х” е извън квадратчето”. Гласували

окончателната редакция на § 70, както е по доклада на комисията, с направеното и прието от нас процедурно предложение на господин Ципов, а именно да отпадне „и 2”.

което е отразено в чл. 215б. Комисията предлага да се създаде нов § 71: „§ 71. В чл. 216 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията за нов § 71 в редакцията по доклада.

на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 215е. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 66, който става § 73: „§ 73. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:

което е отразено на систематичното му място в чл. 215г. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 66, който става § 73: „§ 73. В чл. 218 се

представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 215е. Комисията предлага да се създаде нов § 75: „§ 75. В чл. 220

Прекратете гласуването,

чл. 232 ал. 2 се изменя така: „(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?

създават изречение второ и трето: „В този случай бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните администрации до районната избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7.” 7.” 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Преди приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в съответната общинска администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.” В ал. 8 навсякъде думите „екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация” се заличават, а думите „областния управител” се заменят с „кмета на общината, съответно от кмета на района”.” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми колеги, както виждате, не дебатираме всички от неприетите ни предложения, тъй като за голяма част от тях няма смисъл, предвид намерението на мнозинството да гласува единствено и само това, което е решило, но този текст е един от шестте текста, които бяха предложени от опозицията и бяха условие за нашето участие в довършването на Изборния кодекс. Едно от шестте минимални условия, които да гарантират честност поне на фазата на броенето и отчитането на резултатите, и на съхраняването на изборните книжа. За първи път, забележете, откакто се произвеждат избори, материалите от изборите ще бъдат съхранявани от областните управители. Досега винаги през последните над 20 години изборните книжа след провеждането на изборите се съхраняват от местните администрации. Сега за първи път ГЕРБ променя правилата и предоставя това правомощие на областните управители. е очевиден – ние нямаме доверие на областните управители. Всички те са политически назначения на ГЕРБ и ще направят това, което политическата сила ГЕРБ им разпореди, така че материалите от изборите не са на сигурно място в областните администрации. Областните управители не са надеждният пазач на материалите след изборите и изборните книжа от проведените избори там не са защитени. Предлагаме да бъде възстановен старият ред, при който книжата от изборите се съхраняват в местните администрации. решението, което беше възприето в Изборния кодекс – комисията, която отговаря за получаването и поставянето на бюлетините в едно определено от администрацията помещение, да бъде създадена на квотно квотно партиен принцип с участието на всички политически сили, но нека помещението, в което се съхраняват бюлетините, да бъде в местните администрации, а не в сградите на областните управи. Оставям настрана факта, че областните администрации нямат капацитета да организират едно своевременно приемане на изборните книжа в изборната нощ. Дано не съм лош пророк, но ще бъдем свидетели на сцените, които видяхме на местните и президентските избори с висящите с часове в София членове на секционни избирателни комисии, депутатите, които разнасяха чували – те знаят защо, но така или иначе с целия хаос и неразбория, с които беше съпроводен финалът на изборния процес на местните и президентските избори, които организираха ГЕРБ. Сега обръщаме внимание. Първо, ще бъде създаден хаос, второ, бюлетините след провеждане на изборите ще се съхраняват на едно ненадеждно място. Запечатването с една тънка лентичка на помещенията, в които ще отлежават изборните книжа, не гарантира неприкосновеността на тези помещения. Освен това от предишните текстове, които гласувахме, стана ясно, че самите бюлетини, с които е гласувано, ще бъдат опаковани с лента, опаковани с лента, подпечатана с печат и подписана само от някои от членовете на комисиите. Кои точно членове не е ясно – може да са се подписали едни, когато са опаковали използваните бюлетини, а след това при повторна интервенция лентичката да е подписана от други членове. Нямаме надеждни гаранции, че няма да има неправомерна интервенция върху изборните книжа след приключването на изборите. Нямаме доверие на областните управители. Не смятаме, че областните управи са надеждно място за съхраняване на изборните книжа след изборите. Затова настояваме нашите предложения да бъдат приети и да бъде съхранен досегашният ред.

Уважаема госпожо председател, колеги! Госпожо Манолова, това беше най-лъжливото Ви изказване от всички досега. Обещавам Ви, че в утрешния ден ще го принтирам, ще го поставя в рамка и ще Ви го подаря от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Сега по същество. Колеги, досега на всички избори, в които ние не сме участвали допреди 2011 г., без последните, всички документи – изборни книжа, бюлетини се съхраняваха по един начин – нахвърлени в стая или в мазетата на общините или на областните управи.

това, колко народни представители има всяка парламентарно представена партия и коалиция. Тази комисия приема за съхранение книжата и бюлетините. За местни избори са в общинската администрация помещенията, където се съхраняват, и са 264 такива общински комисии. При националните избори са 31 такива комисии в 31 областни администрации като сграда. Областният управител, госпожо Манолова, ако прочетете на колегите, и Ви моля в дупликата да прочетете на глас дума по дума, ал. 7 и ал. 8 на чл. 233 и 242. Там пише, колеги, че областният управител не прави нищо друго освен да определи помещението, тоест, стаята в администрацията, където ще се съхраняват, и да даде един представител – длъжностно лице от администрацията, за дейността на комисията. Комисията е тази, госпожо Манолова, която извършва всички действия. Там има СОТ, ключ, восъчен сух печат и ред други неща в едно решение на 5 странички. Не знам дали имате вяра или нямате на областните управители, но те нямат нищо общо със съхраняването на тези документи, освен тези две простички неща.

и Ви моля, аз ще стана после в изказване да го обясня, да прочетете точно първото изречение на Вашето предложение за ал. 7, ще го обясня след малко. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Ципов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Не трябва да имате доверие на Мая Манолова и на БСП. Ще Ви обясня защо не трябва да имате доверие на Мая Манолова и БСП. В чл. 233 пише, че: „при приемане на протокола на секционната избирателна комисия, районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа”. Какво предлагат БСП, уважаеми дами и господа? Предлагат след като приключи броенето в секционната избирателна комисия да минат да оставят торбите с бюлетините и изборните книжа в общинската администрация, при кметовете на БСП... В мазето, където няма въобще определена нито охрана, нито печат, нито лента, нито каквото и да е било. После да отидат в районната избирателна комисия, там да се установи, че няма идентичност между фабричния номер на протокола, да се върнат обратно в общинската избирателна комисия, да вземат чувала с бюлетините, който вече със сигурност е бил пребъркан и са били извадени бюлетини, и тогава да се върнат в районната избирателна комисия да броят и да съставят наново протокола. Ето, това иска, колеги, БСП. Всъщност те искат по този начин да манипулират и да фалшифицират изборите. Ето, това е тяхното истинско намерение, дами и господа! Излезте, госпожо Манолова, и си признайте. Излезте!

Уважаеми господин Ципов, ако не сте се успокоили, да повикаме линейка! Много се развълнувахте с госпожа Фидосова от тази трибуна! Добре, доста сте се готвили, но бих определила двете изказвания, които чух, след дългите Ви подготовки, като най шегаджийските по време на дебатите за промените в Изборния кодекс.

Промяната на правилата показва едно-единствено нещо – че ГЕРБ няма да се спре пред нищо, включително и чрез създаване на предпоставки за подмяна на бюлетините и материалите от парламентарните избори, за да

гарантира, че няма да бъде проведена интервенция върху тях след това, нито областните управители са надеждните пазачи на изборните книжа. Тук не ми четете и не си правете свободни интерпретации.

същите правила, които ще спазват и областните управители. И комисията е същата, само че мястото не е на областните управители – всичките от ГЕРБ, а в местните администрации, които по волята на българските граждани са от различни политически сили. Няма никаква разлика в процедурите. Има само разлика в мястото. Понеже мястото, което предлагат от ГЕРБ се контролира от областните управители на ГЕРБ, затова така пламенно и с риск за здравето си защитават тези решения. Освен това, ако някой излъга в изказване досега, това не съм аз. Лъжата беше в изказването, което твърди, че до този момент изборни книжа са се съхранявали в мазета на общини и в мазета на областни управители. Никога не са съхранявани при областните управители. Ни-ко-га!

Това са действащи разпоредби, които сега не се променят. През 2011 г. действаха в 264 общини, нямаше нито една жалба, нито едно нарушение по отношение на тяхната работа. Тези текстове показаха своята ефективност и гаранция, че няма възможност с тях да се манипулират и подправят резултатите в последствие. Госпожо Манолова, чл. след приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК по чл. 230, ал. 1 в областната администрация на комисия в състав – не на областния управител – а на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. Отворете чл. 35 и ще видите редът – съобразно „съотношението на партиите и коалициите от партии” в Българския парламент, така както определяме всички останали комисии. Второ изречение – в състава на комисията се включва и един представител на областната администрация. Алинея 8 същите тези бюлетини и екземпляр от протокола и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител. Това е правомощието на областния управител – да посочи стаята на втория, на първия или третия етаж и коя точно е.

дето са представители, пак казвам, на всички партии и коалиции. Къде тук има нещо общо областният управител, член на администрацията или който и да било при запечатване, след това – при отпечатване, когато има спор в съда? Нито областният управител, нито който и да е било от обкръжението като длъжностни лица участва в този процес. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземпляр от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали, и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК”. Ако отворите решението на ЦИК, което е пет странички, ще намерите още интересни неща – восъчният печат, как се подписват лентите от всички, ще намерите там СОТ, ще намерите ключ. Нито едно от тези неща не стои при областния управител или при лице, което работи в областната управа. Сега искам да Ви прочета предложението на госпожа Манолова по ал. 7 – как да изглежда то, тъй като тя отказа да го прочете и манипулира цялата зала преди приемане на протокола от районната избирателна комисия, забележете, преди приемане – бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в съответната общинска администрация. Какво означава това? Приключва изборният ден, преброени са бюлетините, попълнен е протоколът, получили са си всички ксерокопията, заверени и подписани, и, колеги, председателят, секретарят и член на комисията, които са от различни партии, вместо да отидат в РИК да предадат там, след като бъде проверен и засечен по контролите протоколът с резултатите и след това запечатаният чувал с книжата и бюлетините да се предаде на тази комисия по чл. 233 и 242, госпожа Манолова предлага те първо да отидат в администрацията, където ликвидира тази комисия. Защо я ликвидира, не знам. Сега се мотляви тук едно изречение, че можела да се съгласи, видите ли, да останела тази комисия (реплика на народния Слушай ме, и друг път си чети нещата! Какво означава това в продължение? Отиват до районната избирателна комисия, установяват

По нейното предложение се връщат. Ще дам за пример област Кюстендил. Стигнал е до Областната администрация в Кюстендил, ако госпожа Манолова е председател на комисия,

След два месеца, когато отидохме да броим в съда 2400 бюлетини, които имаха отбелязан знак за кандидата на ГЕРБ, бяха с втори знак, за да станат недействителни. Е това няма да стане отново, госпожо Манолова! Благодаря.

Госпожо Фидосова, не се опитвайте да ме командвате и да ми разпореждате какво да чета и какво не. Командвайте депутатите от Вашата парламентарна група! Дръжте по-възпитан език поне когато става дума за представители на други парламентарни групи! Не съм Ви нито на разположение, нито на разпореждане. Пламът, с който бълвате от тази трибуна, говори за едно-единствено нещо: за първи път, подчертавам дебело, всички седящи в залата са били на избори и знаят много добре, че за първи път на предстоящите парламентарни избори изборни книжа ще се съхраняват при областните управители. За първи път!

Ние питаме: защо се променят правилата? Няма да навлизам и да коментирам абсурдните неща, които се твърдяха от трибуната. Разбира се, че предлагам комисия, която се съставя по реда на чл. 35, тоест в съответствие с квотното представителство, да приема изборните книжа, но това да се случва в местните администрации. Повтарям за пореден път: местните администрации, кметовете са от различни политически сили, така че се гарантира равна защитеност на материалите след провеждането на изборите. Всичките областни управители са от ГЕРБ,

чувалите с бюлетини, ако резултатът не се харесва на управляващата партия.

Тук се каза защо и как. Искам да Ви припомня така наречения сливенски опит. От медиите излязоха записи, че представители на високо ниво на политическата сила отляво, която тук говори врели и некипели, как говореха и уточняваха какви средства да заделят за софтуер, който да промени изборните резултати. Това са тези хора, които два дни ни проглушиха ушите за манипулации! Те уговаряха суми за хора, които да придружават изборните книжа, да придружават представителите и членовете на секционните комисии, които ще носят протоколите в РИК и съответно бюлетините. Това го има черно на бяло. Това са хората, които 20 години точно това правеха. Ето сега – издърпваме им килимчето изпод краката и отново чуваме този кански вой. Това исках да Ви напомня, госпожо Фидосова. Втора реплика? Няма. Дуплика? Не желаете. Други желаещи за изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

Искам прегласуване, защото след последното изказване може някои от колегите в залата да не са разбрали истинския смисъл на предложението на ГЕРБ. Вижте, резервен вариант за промяна на изборните резултати си готви този, който очаква да ги загуби. Резервния вариант – да има контрол върху бюлетините, си подготвя ГЕРБ, в случай че загуби изборите, а това очаквано ще стане, да има контрол върху изборните книжа, за да може при обжалване да си докара резултата, който желае. Защото областните управители и след изборите ще са същите лица – политическите назначения на ГЕРБ, в чиито сгради ще се съхраняват материалите, за да могат жалбите срещу загубените избори ГЕРБ да подплатят с интервенция върху чувалите с бюлетини. (Шум

Прегласуване. Гласували 76 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 2. Предложението не е прието. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от народните представители Бисеров, Метин и Казак. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 29.

предложението на комисията за създаване на § 80а в редакцията по доклада.

Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието.

В ал. 2 думите „за народни представители и” се заличават, а след думите „при избори за” се добавя „народни представители и за”. 3. Създава се ал. 3: “(3) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии и инициативен комитет.” § 82.

Няма. Гласуваме анблок двата нови параграфа 81 и 82 в редакцията на комисията по доклада.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, дами и господа! Това е предложение, направено, за да може все пак тези застъпници да имат някаква реална функция в изборния ден. Ако те са само едни фигуранти, наистина възможността и реалността това да са под формата на купени гласове е голяма. Нека те да имат правото и наистина да са компетентни хора, които да казват мнението си вътре в протоколите, да го изразяват писмено, за да може тези партии, които са извънпарламентарни, да могат и те да изразяват становището си по законността и демократичността на процеса. За тези хора пледираме и затова искам този текст да бъде приет от Народното събрание.

трябва да бъде еднакъв както за парламентарните, така и за извънпарламентарните. Защото много по-лесно ставаш от парламентарна извънпарламентарна сила – запомнете го – отколкото от извънпарламентарна да станеш парламентарна. Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 83: „§ 83. В чл. 239 се правя следните изменения: 1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписания протокол на комисията”. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”. 3. Алинея 2 се изменя така: „(2) Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол по чл. 235, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол, по образец утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.” и секретаря.” Госпожо председател, да направя предложение, което беше направено и по предишни текстове – в ал. 2 на чл. 239 да се добави „на всяка страница” след думата „подпечатано”.

всяка страница”. Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Гласуваме целия нов § 83 в редакцията на комисията плюс направената преди малко добавка „на всяка страница”.

„В този случай бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните администрации до общинската избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7.” 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Преди приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската, администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.” 3. В ал. 8 навсякъде думите „екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация” се заличават, а след думите „кмета на общината” се добавя „съответно от кмета на района”.” Комисията не подкрепя предложението. Няма. Гласуваме предложението на народния представител Манолова, което комисията не подкрепя.

Предложението не е прието. Изказвания? Няма. Гласуваме

Преминаваме към основния доклад. Предложение на Мая Манолова и група народни представители за създаване на § 70е:

Сега гласуваме окончателната редакция на новия § 84 по доклада.

17г: „17а. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците; 17б. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани вписани в списъка за вписване на представителите; 17в. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите; 17г. броят на удостоверенията по чл. 48б;”.” Гласуваме целия § 95а в редакцията на комисията по доклада.

изречението се добавя: „като застъпниците имат право да вписват в него мнения, възражения и препоръки и да получат заверен препис от протокола”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

Комисията предлага да се създаде нов § 86: „§ 86. В чл. 248 се правят следните изменения: 1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписаните протоколи на комисията”. 2. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”. 3. Алинея 2 се изменя така: „(2) Членовете на общинската избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписаните протоколи по чл. 243, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва.

във връзка с направените предложения по предходни текстове.

което гласувахме преди малко.

По § 73 има направено предложение от народния представител Михаил Михайлов: В чл. 252, ал. 2, цифрата „9” се заменя със „7 на сто от националната избирателна квота”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 87: „§ 87.

Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 89: „§ 89. В чл. 279, ал. 1 се създава изречение второ: „Частични и нови избори за кмет на кметство се насрочват само в населените места, които към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Изказвания? Няма. Гласуваме новия § 89 в редакцията на комисията, по доклада.

включително с техника и консумативи”. 2. Създава се т. 12: „12. Сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1-11”.” Изказвания? Няма. Гласуваме новия § 91 в редакцията на комисията, по доклада.

Изказвания? Няма. Гласуваме новия § 89 в редакцията на комисията, по доклада.

Изказвания? Няма. Гласуваме § 94 в редакцията на комисията по доклада.

Предложение на народния представител Михаил Михайлов – създава се чл. 288а: „Нарушаване на изискването за обозначаване на платеното съдържание от доставчиците на медийни услуги Чл. 288а. При неизпълнение на задължението по чл.

288а. (1) Който наруши забраната по чл. 152, ал. 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”

Уважаеми колеги, преминаваме към текстовете, които касаят административното наказване по време на предизборната кампания и изборния ден. Нека да кажа, че системата за административно наказване е достатъчно неефективна. Случаите, в които избирателните комисии са съставили актове актове за административни нарушения и още по-малко в случаите, при които областните управители са издали наказателни постановления, се броят на пръстите на едната ми ръка. На практика това е неефективна система, която формално съдържа някакви санкции за лицата, които нарушават правилата по време на избори, но до

Бълха ги ухапала с 300 лв. тези, които нарушават правилата и използват ресурса на държавата в предизборната кампания, още повече че и самият текст, който се отнася до публичния административен ресурс, е достатъчно пожелателен и неконкретен и на практика остави най-сериозната възможност, а именно на държавната администрация да се втурне в неправомерна предизборна кампания. кампания. Гласуваме тези текстове с ясното съзнание, че те са едно пожелание, с което няма да можем да уплашим и гаргите. към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

137а, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 96 в редакцията на комисията по доклада.

Създава се чл. 289а: „Нарушение на правилата за предизборна кампания Чл. 289а. (1) Който наруши забраната по чл. 133, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.” Гласуваме § 94 в редакцията на комисията по доклада.

които са от съществено значение за честността на изборния процес. С много уговорки в крайна сметка беше прието правилото, че се забранява предизборната агитация в държавни и общински учреждения. При цялата условност в понятието „предизборна агитация” в крайна сметка санкцията за тези, които ще агитират въпреки забраната в държавни и общински учреждения, е глоба от 300 лв.

Създават се чл. 296а и 296б: „Отказ за предоставяне на ксерокопие Чл. 296а. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 212, ал. 7 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. (2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 239, ал. 2, съответно от подписаните протоколи по чл. 248, ал. 2 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв. Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколи Чл. 296б. Председател на районна, съответно общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната, съответно общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.”.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вероятно тук е мястото, на което трябва да се предвиди санкция за член на секционна избирателна комисия, който откаже да подпише хартиената лента, с която се опаковат бюлетините при проведените избори.

да подпишат хартиените ленти, с които се опаковат бюлетините, с които са гласували хората.

„Член на секционна избирателна комисия, който откаже да се подпише върху хартиената лента, с която се запечатват

на секционна избирателна комисия, който откаже да се подпише на хартиената лента по чл. 215а, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв.” МАЯ МАНОЛОВА:

начина, по който се провежда в момента парламентарното заседание. Очевидно в момента с активното участие на управляващото мнозинство Народното събрание имитира законодателна дейност.

Искам да предложа да се добави

на вратата на помещението по чл. 239, ал. 8 или режима на достъп до това помещение, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.”

или който наруши режима на достъп, определен от ЦИК, също да носи отделна по-висока административнонаказателна отговорност – като гаранция срещу страховете, които бяха изказани, че тези материали се съхраняват в областната администрация.

Моля, гласувайте. Гласували 84 народни представители: за 12, против 23, въздържали се 49. Предложението не е прието.

„Нарушаване на изискването за поставяне на агитационен материал Чл. 297а (1) Който наруши забраната по чл. 135 ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от

Няма. Гласуваме § 96 в редакцията на комисията по доклада.

Създава се чл. 298а: „Чл. 298а. Длъжностно лице, което оказва въздействие върху някого да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева.” Комисията не подкрепя предложението.

за тези представители на администрацията, които си позволяват да оказват натиск върху избирателите да гласуват за един или друг кандидат, за една или друга политическа партия. Това е опит да бъдат озаптени местните дерибеи, които се впрягат във всяка една предизборна кампания да работят или за управляващата партия, или за съответния кмет на община със заплаха, че поне ще бъдат санкционирани с глоба от минимум 1000 лева. Знаете какво се случва в една предизборна кампания. Втурват се всички контролни органи – горски, строителни, данъчни и други надзори, с една цел – да направляват избирателите, кого точно да подкрепят. След като сега се либерализираха максимално правилата и практически се допуска агитация в държавни, общински учреждения, практически държавните служители, бивайки кандидати за изборни длъжности, не са длъжни да излизат в служебен отпуск. Те просто могат да си агитират от работното място, от служебното място независимо дали са данъчни, дали са някакви други представители на държавата. Поне в случаите, в които някои от избирателите си позволи да сигнализира, да се оплаче, да има някаква защита, че не може да се сее произвол от страна на представителите на държавната и на местната власт по време на предизборна кампания. Това е някакъв опит за превенция срещу произвола на държавната машина да се втурне неправомерно да се занимава с предстоящите парламентарни избори. Надявам се, не се надявам, че ще подкрепите това предложение, защото именно във Ваш интерес е администрацията да се занимава с неправомерна агитация и с мачкане на избиратели в предстоящата кампания. Съвестта ми е чиста, че съм предложила текст, който в някаква степен да озапти произвола на местните дерибеи, представляващи държавата и общината в предизборна кампания.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Подкрепата на един такъв текст ще е много ясен израз и на обща политическа воля, която да покаже и пред служителите в администрацията, и пред кандидатите за народни представители в перспектива кметове, общински съветници и така че администрацията не може да бъде използвана за грубо политиканстване и за осигуряване по друг начин на определен изборен резултат. При всички текстове, които приехме досега и които направиха този Избирателен кодекс твърде, твърде спорен, към неговия финал приемането на такъв общ текст в крайна сметка би показал на хората, че те ще бъдат защитени и от административния произвол, и от натиска на администрацията най-общо казано, и от натиска на конкретни кандидати за един или друг изборен пост. Това би било добър знак за обществото, би било добър знак за гражданите ни, за държавата ни, би било добър знак и пред международните наблюдатели. Тази обща политическа воля би могла да създаде впечатление у хората, че действително в нашето Народно събрание има воля да се създадат гаранции за неоказване на натиск, за недопускане на административен произвол и за осигуряване на едно що-годе свободно участие в предстоящите избори. Що-годе свободно, защото с цяла поредица от текстове Вие направихте закона прекалено спорен от гледна точка на технологията на организирането на изборите, от гледна точка на съхраняването впоследствие на бюлетините, защото решението, което наложихте това да става при областните управители, е предпоставка да бъдат тотално подменяни изборните резултати. Нека с едно такова гласуване да покажем воля, че искаме да защитим от административен произвол и натиск участниците в изборния процес. Благодаря.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, мисля, че това предложение е много уместно с оглед на практиките, които вече се наблюдават и опасенията ни, че тези практики ще станат повсеместни по време на предстоящите избори. Много добре знаете, че много хора по места са изключително силно зависими от определени длъжностни лица било то социални работници, било служители в горските стопанства, било полицаи, било всякакви други представители на държавната власт по места. Тези хора, тези длъжностни лица наистина притежават силата, притежават необходимите „качества” да оказват влияние и то много силно влияние върху свободата на вота на избирателите. Един такъв текст би действал поне като превантивна мярка, като възпиращ фактор срещу такива деяния, ако някой си помисли, че би могъл да тръгне в тази посока. Искам да Ви обърна внимание, че подобна хипотеза не е развита в Наказателния кодекс. Там се предвижда само за този, който предложи имотна облага за да гласува в полза на определен кандидат, тоест при класическия пример за купуване на гласове. В случая ние обръщаме внимание върху един по-различен казус. Както казах в много случаи няма нужда да купуваш гласа, след като можеш да заплашиш съответния избирател или да му окажеш натиск по други начини и пак да получиш същия резултат. Тази хипотеза не е развита в Наказателния кодекс. Развита е обратната хипотеза – който окаже натиск и насилие, за да попречи на някого да гласува. хипотезата за оказване натиск или въздействие, или използване на служебното положение, за да склони някого да гласува в полза на определен кандидат – тази хипотеза не е развита в Наказателния кодекс и не е предвидена в Изборния кодекс в раздела „Административно-наказателни санкции”. санкции”. Ако Вие наистина споделяте нашите опасения и нашето виждане, че подобни деяния не бива да се толерират, призовавам Ви да подкрепите това предложение. Благодаря.

Използвам възможността и моля това да се счита като реплика към изказванията на последните преждеговоривши. Нищо де, последни и преждеговоривши. Това, което казвате, абсолютно не е вярно. В Наказателния кодекс се съдържат достатъчно текстове, по които би могъл да бъде подведен по наказателна отговорност този, който пречи на един гласоподавател да упражни правото си на глас. В случая глас. В случая спекулирате. Има специална глава в Наказателния кодекс за „Престъпления срещу политическите права на гражданите”. Там има много текстове – не само за покупко-продажба на гласове, а и други текстове. Има още още текстове в Наказателния кодекс, които също могат да намерят приложения. Ако щете дори текста за принуда например! Вашата хитрост

Ако текстът, който предлагате, бъде приет, това означава, че всъщност този, който извършва престъпление по Наказателния кодекс, може да не понесе отговорност, защото един добър адвокат ще го защити с тезата, че това е административно нарушение и не е престъпление.

Благодаря. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Василев, бих Ви препоръчал да

Ако Вие ми намерите такъв текст, тогава съм готов да Ви се извиня. Много по-добре от мен знаете, че може да се запише в съответната административно-наказателна разпоредба една добавка „освен ако не представлява престъпление”, нали? По този начин няма да попречи на ангажирането на наказателната отговорност, ако случайно и евентуално се счете, че случаят попада и под ударите на Наказателния кодекс, ако прокуратурата намери подобен текст. Но ако не намери, нека да има една административно-наказателна разпоредба, която все пак всява респект. Благодаря.

Уважаеми господа, в процедура на гласуване

Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието.

има направено предложение от Яне Янев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 289а. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 79 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 289а. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията § 79 да бъде отхвърлен.

отхвърлен. Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието.

Председател на районна избирателна комисия, който допусне неизпълнение на задълженията на комисията по чл. 29 ал.1 и 2, или председател на общинска избирателна комисия, който допусне неизпълнение на задълженията на комисията по чл. 33 ал.1 и 2, се наказва с глоба в размер до месечното му възнаграждение като председател при първо нарушение и до две месечни възнаграждения при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 80 да бъде отхвърлен. (Шум гласуване предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на комисията § 74 да бъде отхвърлен.

Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

гласуваме предложението на комисията за § 97, съгласно доклада.

тези текстове изразът „постоянен и настоящ адрес” да се замени с израза „постоянен или настоящ адрес”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния Създава се нова т. 21: „21. „Уникален идентификационен номер” е определеният не по-късно от три месеца преди датата на избори или референдум от районната администрация по постоянен адрес на лицето уникален номер, вписан в издадената за целта избирателна карта на гражданина-гласоподавател и предназначен единствено за участие в избори и референдуми.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Хлебаров: В § 82 се правят следните изменения и допълнения:

представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров: Комисията подкрепя предложението.

Точка 11 се изменя така: „11. „Парламентарно представени” са партиите и коалициите от партии, които са участвали на последните избори за народни представители и са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове на национално ниво.” 2. В т. 18: а) в буква в буква „а” след думата „Европа” се добавя „на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи”; б) в буква „б” след думата „членове” се добавя „или изрично упълномощени представители”. 3. Създават се т. 21, 22 и 23: „21. „Агитация” е призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс. кодекс. 22. „Публичен административен ресурс” са финансови средства, помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени за ползване от администрацията. 23. „Повторно” е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Госпожа Фидосова, след нея господин Казак. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде много кратко, и то ще бъде, за да дам в аванс заявка и от трибуната, за да няма излишно говорене и Моля Ви, когато се стигне до гласуване в окончателната редакция, която се предлага от комисията, т. 11 за парламентарно представени партии да бъде подложена, госпожо председател, на отделно гласуване, тъй като съгласно изявлението от миналата седмица, което направих, Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи тази редакция, което означава, че ще остане действащата разпоредба в момента в Изборния кодекс. Това беше моето кратко изказване. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Госпожа Фидосова, разбира се, ползваща се с предимството…

Това е единственият начин да се даде конституционосъобразна дефиниция на принципа на отседналост, който не означава да бъдат лишени българските граждани въобще от правото си да гласуват на местни избори, принципът на отседналост цели да посочи къде българският гражданин да гласува на местни избори, към коя община е трайно отседнал. Там, където е трайно отседнал, там трябва да гласува, а не въобще да бъде лишен, тъй като абсолютното лишаване на български гражданин от правото му да гласува на местни избори е противоконституционно. Искам да Ви цитирам по памет конституционния текст, който гласи: „Всички български граждани имат право да избират държавни и местни органи на власт”. Конституцията не предвижда никакви допълнителни изисквания към правото на всеки български гражданин да избира както държавни, така и местни органи на власт. Принципът на отседналост, който Вие сте въвели чрез тази дефиниция в Допълнителната разпоредба, де факто лишава определена група български граждани въобще от правото да избират местни органи на власт. Благодаря.

предлагам в т. 22 на Допълнителните разпоредби след думата „администрацията” да се сложи запетая и да се добави „от държавните и местните органи”. По този начин ще има изчерпателно изброяване на това чии финансови средства, помещения и транспортни средства не бива да бъдат използвани за целите на предизборната кампания, защото освен администрацията, която принципно се свързва с органите на изпълнителната власт, има и други органи, които попадат в хипотезата държавни и местни органи, които не са органи на изпълнителната власт и би следвало да бъде включена забрана за използване на движимите и недвижимите вещи, които са държавна и общинска собственост, но които са им предоставени за ползване.

Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай започваме гласуването. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова в т. 22 на § 98 в окончателната редакция на комисията след думата „администрацията” вместо точка се поставя запетая и се добавя „от държавните и местните органи”. Гласували

прието. Подлагам на гласуване целия § 98 в редакцията на комисията по доклада без т. 1, която току-що отхвърлихме.

Прекратете гласуването, Гласували 84 народни представители: за 82, против 2, въздържали се няма. Предложението е прието. Отрицателен вот – господин Василев.

станахме свидетели на приемането на поправката в Изборния кодекс – анти РЗС. Дори на господин Казак му стана неудобно, че преди него стана госпожа Фидосова да направи това предложение. Много неловка ситуация. Аз смятам, че госпожа Фидосова дължеше едно обяснение пред пленарната зала защо едно предложение, което е направено от управляващите, прието е от правни въпроси, изведнъж бива оттеглено по този нелеп начин и, забележете, с предварителното заявяване пред всички, че еди-как си щяла да гласува парламентарната група на управляващите. Добре, уважаеми колеги от ГЕРБ, моето отношение към Вас няма да се промени, аз съм десен човек, РЗС е дясна партия. О’кей, така да бъде. Но имайте предвид, че може би правите опит да си направите харакири. Така както в петък сте самички и сте подложени на пушечен огън от страна на левицата, от страна на по-тоталитарните партии, под формата на различни изказвания от името на парламентарни групи, очевидно Вие имате голямо желание и в изборните комисии да бъдете самички. Само че искам да кажа не на Вас (към ГЕРБ), а на левицата, че „Ред, законност и справедливост” няма да им достави това удоволствие и ние ще имаме свои представители в изборните комисии. И ще видите как! Благодаря за вниманието. ГЕОРГИ Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Василев, прав сте. Аз продължавам да съм дълбоко убедена в правотата на т. 11, защото не искам управляващата партия или една-две или три други от следващите по големина партии да доминират, единствено и само с членове в комисиите. комисиите. Отговорността за отпадането на т. 11 в тази редакция няма да е на ГЕРБ, въпреки че и ние гласувахме „въздържали се” и не подкрепихме тази редакция. Това изявление направих под под натиск – да, под натиска на непрекъснатите лъжи, които се отправяха в продължение на месеци към нас, че ние с Вас сме щели да обсебим всички комисии. Никакви аргументи вече нямаше смисъл да се говорят, защото просто няма чуваемост. Оставям на времето

Това е текстът към месец май 2009 г. в действащия закон тогава за избор на народни представители. Тогава, за да се разчисти пътят за няколкото партии, които остават в Четиридесетото Народно събрание и управляват страната, се прави тази редакция и така се елиминират тези, чиито парламентарни групи към онзи момент – месец май 2009 г., не са съществували в Четиридесетото Народно събрание.

по начина на водене искам да Ви призова да се противопоставите решително на това, което беше казано тук. Парламентът суверенно направи волеизлияние той прие решение. И да ни се вменява, че някой ще носи отговорност за това решение е недопустимо, госпожо Фидосова! Това решение е колективно. Искал, кой искал – това е друго. Парламентът е решил и никой не може да обвинява никого за решение на Парламента. Моля Ви, госпожо председател, не допускайте това!

Взимам процедура по начина на водене, госпожо председател, защото два пъти днес поисках лично обяснение, при положение че съм персонално споменат безспорно. И двата пъти не ми го давате, а втория път аз само исках да стана, да поздравя госпожа Фидосова и да й кажа, че чест й прави, че беше откровена да стане и да го каже. А иначе, това, че този текст не беше приет, оставете, той може да касае други политически партии в много скоро време, разбирате ли? Тук става въпрос за една елементарна справедливост, защото винаги този текст е съществувал в изборното законодателство. Винаги! И за първи път сега се възприе някакъв друг подход. Поздравявам Ви, госпожо Фидосова, и Ви благодаря за това, което казахте.

След като Вие съвсем правилно не предоставихте думата на колегата Василев за лично обяснение първия път, тъй като аз отговорих на негова реплика с моя дуплика. Трайна практика е, когато отговаряш на реплика на даден колега, да се обърнеш персонално към него. С това парламентарната процедура се изчерпва и е недопустимо след това да се иска лично обяснение. За сметка на това лично обяснение може да се иска, когато даден колега – било в изказване, било в обяснение на отрицателен вот, или по някоя друга процедура, спомене персонално свой колега, какъвто беше случаят с отрицателния вот на колегата Василев, който ме спомена персонално и Вие можете да направите справка в стенограмата, за да се убедите. с това искам да спомена, уважаеми колеги, че сега колегата Василев за пореден път разкри сценарий, който явно сте подготвили – след като той спомена, че по един или друг начин РЗС ще бъде в комисиите. Уважаеми колеги и уважаеми колега от РЗС! Основният архитект на трансформациите и виновник за това в

Изявление от името на парламентарна група – господин Миков, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! В този парламент за първи път станахме свидетели на политическо генно инженерство, което води до парадоксални ситуации, включително при умишленото разпадане на парламентарни групи. Днес сме свидетели как народни представители от разпадната парламентарна група, заявили принадлежност към управляващата партия, се заканват, че благодарение на усилията и на управляващото мнозинство, ще продължи политиката на разпадане на формирани чрез избори и от гласа на гражданите парламентарни групи. Един такъв подход на генно модифицирано създаване на политически фракции в българския парламент има изключително тежки последици за политическото представителство

Не е нормално, когато си заявил принадлежност към една политическа група, какъвто е случаят с останалите от Парламентарната група на РЗС народни представители, когато са заявили своя политическа принадлежност, те да черпят претенция от това си генно модифицирано отношение, създадено от управляващото мнозинство. Благодаря Ви за вниманието.

думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на”, а думите „двама застъпници” се заменят с „един застъпник”.” Няма. Гласуваме § 99 в редакцията на комисията по доклада.

По § 89 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да бъде отхвърлен.

ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 100: „§ 100. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. се създава възможност за електронно гласуване по интернет чрез интернет терминали. (2) Гласуването по ал. 1 се произвежда в до 20 избирателни секции. Избирателните секции за гласуването се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията методика не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията по чл. 3, ал. 2 или 3 и да имат постоянен адрес или адрес на пребиваване на територията на съответната секция. (3) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и уведомява писмено избирателите за предоставената им възможност да гласуват, не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите. (4) Избирателите, който искат да гласуват по интернет подават заявление чрез електронния сайт по ал. 16. Избирател, който е заявил, че ще гласува по интернет, не може да гласува с хартиена бюлетина, освен в случаите по ал. 25 и 29. и 29. (5) Гласуването по интернет е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. (6) За гласуването по интернет

провеждат разяснителна кампания по електронното гласуване чрез доставчиците на медийни услуги, както и чрез сайтовете на електронното правителство. (8) Гласуването по интернет и обработването на данните от него се произвеждат, следят и контролират от Централната избирателна комисия и органът по ал. 13. 13. (9) Разходите за подготовката и осъществяването на гласуването по интернет и за обработването на резултатите от него са част от разходите за произвеждане на изборите и са за сметка на държавния бюджет. (10) Резултатите от гласуването по интернет се отразяват по райони, съвпадащи с многомандатните изборни райони при изборите за народни представители. (11) Гласът на всеки избирател, подаден по интернет, се отчита в района по постоянния му адрес или по адреса на пребиваване в (12) Централната избирателна комисия издава и обнародва в „Държавен вестник” методически указания за гласуването по интернет не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Указанията се публикуват на интернет страницата на комисията и на сайта по ал. 16. ал. 16. (13) Към Министерския съвет се създава специализиран орган за техническо осигуряване и технически контрол на гласуването по интернет не по-късно от три дни от датата на насрочване на изборите. При изпълнение на своите функции членовете на органа длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. (14) Гласуването по интернет се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. Разработването на системата е в рамките на системата за обработка на резултатите от изборите. Централната избирателна комисия формулира допълнителни изисквания към апаратната и програмна

гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са надлежно регистрирани могат да гласуват; 5. гарантира, че гласуващите избиратели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет; 6. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите; 7. осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от участващите в изборите политически субект; 8. гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на избирателите; 9. предотвратява в максимална степен купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес; 10. предлага в ясна и различима форма възможностите за гласуване за различните политически субекти; 11. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на електронните бюлетини; 12. не изисква от избирателя специални умения извън необходимите за използване на интернет терминали; 13. позволява използване на стандартни интернет стандартни интернет браузъри, включително на техни по-стари версии; 14. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути; 15. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път; 16. съответства на най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства; 17. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки; 18. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства, съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства; 19.

поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим; 22. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности; 23. позволява наблюдение на изборния процес от страна на независими упълномощени органи; 24. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи. (15) При гласуването по интернет избирателят прави своя избор чрез електронна бюлетина, реализирана върху визуален, аудио или тактилен терминал. Бюлетината предоставя възможност да не се избере политически субект, участващ в изборите. (16) Не по-късно от 7 дни от датата на насрочване на изборите органът по ал. 13 открива електронен интерактивен сайт за регистрация и гласуване на избирателите, заявили желание да гласуват по интернет, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Сайтът съдържа информация за необходимите действия при интернет гласуването, като изрично се посочва, че е забранено използването на прокси-сървъри. Сайтът предлага еднаква по форма и балансирана информация за участващите в изборите политически субекти. Сайтът позволява гласуване по интернет в период с продължителност от 72 часа, който изтича в 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден на територията на страната. В период от 30 дни след приключване на гласуването в страната сайтът предлага информация за резултатите от изборите. (17) Избирателят по ал. 2, който желае да гласува по интернет, заявява това чрез сайта по ал. 16 не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като посочва име, единен граждански номер, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер, както и други начини за комуникация. (18) Избирателят посочва желания от него начин за получаване на паролата за гласуване: за гласуване: 1. чрез препоръчано писмо на посочен от него пощенски адрес; 2. лично чрез общинската администрация по постоянния му адрес или адреса му на пребиваване. (19) Избирателите декларират, че:

и 29. (20) Информацията по ал. 17 се обработва и съхранява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. (21) Не по-късно от 12 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данните за избирателите по ал. 17. В избирателните списъци в полето за подпис на тези избиратели служебно се отпечатва текстът „гласуване по интернет”, или съкратено съкратено „ГИ”. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции, освен в случаите по ал. 25 и 29. (22) В срока по ал. 21 Централната избирателна комисия изпраща на Министерството на външните работи списък с имената на избирателите

„Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация. Органът по ал. 13 може да поиска от заявителя допълнителна информация чрез посочените от него средства за връзка. (24) Когато се установи, че заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето, органът по ал. 13 издава парола за гласуване. Паролата е 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи. случите по ал. 18, т. 1 паролата се изпраща с препоръчано писмо в двоен запечатан плик на пощенския адрес, посочен от избирателя, не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В случаите по ал. 18, т. 2 паролата се изпраща в двоен запечатан плик на общинската администрация не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Незабавно след изпращане на паролите органът по ал. 13 уведомява за това заявителя чрез електронния му адрес, по телефон, по факс или по друг посочен от него начин. (25) Избирателите по ал. 17 имат право да се откажат от гласуване по интернет. Избирателите заявяват отказа си чрез сайта по ал. 16, като удостоверят самоличността си с единния си граждански номер и с получената по ал. 18 парола, не по-късно от 12 дни преди изборния ден. Избирателите, които са се отказали да гласуват по интернет, възстановяват правото си да гласуват в избирателната секция по постоянния си адрес или адрес на пребиваване, като текстът по ал. 21 се заличава служебно. Имената на избирателите се изваждат от списъка по ал. 22. ал. 22. (26) Органът по ал. 13 създава и поддържа регистър на избирателите, заявили желание за гласуване по интернет. В регистъра се отбелязват и гласувалите по интернет избиратели. (27) Гласуването чрез сайта по ал. 16 включва следните етапи: избирателят влиза в електронния адрес на сайта; 2. избирателят въвежда единния си граждански номер като потребителско име и използва паролата по ал. 24; 3. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се прекратява за един час, като прекратяването не се отнася за съответния IP адрес; IP адрес; 4. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава електронна бюлетина, която съдържа същите варианти за гласуване и е проектирана по същия начин, както хартиената бюлетина, като е предвидена възможност да не се гласува за нито един от участващите в изборите политически субекти; 5. след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора; 6. избирателят може трикратно да промени избора си, като след всяка промяна се изисква потвърждаване на новия избор; 7. след потвърждаване на избора по т. 5 или 6 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия; 8. след записване на гласа в кутията по т. 7 избирателят получава съобщение за приключване на процедурата по гласуването; 9. след приключване на гласуването информацията за направения избор изчезва от интернет терминала и става недостъпна за следващи потребители на този терминал; заличава се също информацията за самоличността на избирателя и за използваните от него потребителско име и парола. (28) След като избирателят гласува в условията на ал. 27, достъпът на използвания от него IP адрес до сайта по ал. 16 се блокира за срок от два часа. При гласуването не се допуска използване на прокси-сървъри. При опит за гласуване чрез прокси-сървър, избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок от три часа. При всеки следващ опит за гласуване чрез прокси-сървър, избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок от 6 часа. Избирателят има право да гласува общо три пъти чрез процедурата по ал. 27, като е валидно само последното гласуване. (29) Когато поради възникнали непреодолими обстоятелства гласуването по ал. 27 и 28 бъде прекратено, Централната избирателна комисия незабавно уведомява за това районните избирателни комисии, които уведомяват Централната избирателна комисия незабавно уведомява Министерството на външните работи. Регистрираните за гласуване по ал. 17 избиратели имат право да гласуват в изборния ден в избирателните секции по постоянния си адрес или по адреса си на пребиваване в страната, както и в избирателните секции в чужбина. (30) Незабавно след 21 часа в деня, предхождащ изборния ден, данните от гласуването по интернет се обобщават и изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на Централната избирателна комисия. (31) Данните от гласуването по интернет се отразяват по райони, като се посочва и броят на избирателите, които не са направили избор. Резултатите от гласуването по райони и общо за страната се получават, като се обединят данните от гласуването с хартиени бюлетини и данните от гласуването по интернет. Данни от гласуването по интернет за партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати не се оповестяват до 21.00 часа в изборния ден. ден. (33) Централната избирателна комисия може да съобщава данни за броя на избирателите, гласували по интернет, и преди срока по ал. 32. ал. 32. (34) Окончателните резултати от гласуването по интернет се публикуват, както следва: 1. незабавно след обявяването им – на сайта по ал. 16, на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и на други сайтове на електронното правителство; 2. не по-късно от 30 дни след обявяването им – в специален бюлетин на Централната избирателна комисия и на технически носител. (35) За целите на гласуването по интернет: 1. „електронно гласуване” е гласуване, при което на определен етап от подаване на гласа избирателят използва електронно устройство; 2. „електронна бюлетина” е електронен модел върху визуален, аудио или тактилен терминал на бюлетината за гласуване, съдържащ възможностите за избор при хартиената бюлетина, както и допълнителна възможност да не се гласува за който и да е от участващите в изборите политически субекти; 3. „електронен глас” е защитен и анонимизиран избор на избирателя при електронното гласуване; гласът е действителен, когато изборът е за участващ в изборите политически субект и е недействителен, когато е избрана възможността да не се гласува за който и да е от политическите субекти; 4. „електронна избирателна кутия” е електронно средство за съхраняване на електронните гласове; 5. „интернет терминал” е устройство за включване в интернет като настолен компютър, преносим компютър, работна станция, таблет, айфон, смартфон и други; терминалът може да бъде от визуален, аудио или тактилен вид; 6. „парола” е индивидуален 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи, който се използва за достъп и идентификация при гласуване по интернет; 7. „политически субекти” са регистрираните за участие в изборите партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати, за които избирателят може да подаде своя глас; 8. „равно избирателно право”

Колеги, преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.

в редакцията на комисията по доклада.

предложение на Яне Янев „(12) Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 102: става § 101: „§ 101 (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини, когато общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете. (2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия. (3) Централната избирателна комисия: 1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с с прилагането на този параграф; 2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210; 3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултата от гласуването за кмет на общината и го публикува в интернет;

с формуляри на протокола за резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва; 2. предава на Централната избирателна комисия комисия. (5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187,

фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; 2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден; 3. пломби за еднократна употреба. (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден. (7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213. (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват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 избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8. ал. 8. (11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите. (12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. и 8. (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид

Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия.

Гласували 75 народни представители: за 4, против 68, въздържали се 3. Предложението не е прието. Сега гласуваме окончателната редакция на § 101 по доклада на комисията.

Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.” Комисията не подкрепя предложението.

експериментално преброителни комисии, които да извършат преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на две общини с население до 30 000 избиратели. Общините, в които се извършва преброяването на гласовете от преброителни комисии, се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден. (2) Централната избирателна комисия назначава преброителните комисии по предложение на съответния областен управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителните комисии се назначават не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителните комисии е равен на броя на членовете на съответната общинска избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителните комисии. (3) Централната избирателна комисия: 1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителните комисии и приема решения, свързани с прилагането на този параграф; 2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителните комисии, както и утвърждава образците на документите на преброителните комисии не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210; 3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителните комисии в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден; 4. предава в Националния архивен архивен фонд по един екземпляр от протоколите на преброителните комисии. (4) Общинската избирателна комисия: 1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; 2. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.

7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и: 1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва; 2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден; 3. пломби за еднократна употреба. (6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден. (7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213. (8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. (9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни. (10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8. ал. 8. (11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите. (12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. 7 и 8. (13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор. (14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Глава десета, Раздел IV. (15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242. и 242. (16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Глава единадесета, Раздел II. (17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300. (18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.” СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Без да се нарушава разпоредбата на чл. 23, ал. 2, изречение 2, мандатът на членовете на Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 78 от 15 април 2011 г. на Президента на Републиката, се прекратява на датата на конституиране на Четиридесет и второто Народно събрание.” 2. Параграфите от 89 до 95 се преномерират и стават съответно параграфи от 90 до 96.” Комисията не подкрепя предложението.

назначените към датата на влизането в сила на този закон Централна избирателна комисия и общински избирателни комисии.” § 105 следва да отпадне, тъй като не подкрепихме разпоредбата на т. 11 в § 1. Параграф 104, тъй като се отнася за националния референдум,

§ 104: „§ 104. Този закон не се прилага за частичните избори, за които към датата на влизането му в сила има обнародван указ на Президента на Републиката за насрочването им.”

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 89. Гласували

По § 92 има предложение на Михаил Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 107: „§ 107. В Закона за радиото и телевизията чл. 13 се създава нова ал. 4: „(4) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването на договора.” Няма. Гласуваме редакцията на § 107 на комисията по доклада.

СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Факт е, че почти приключва приемането на измененията в Изборния кодекс,но макар и в това време искам да насоча вниманието Ви към един от последните параграфи, които се приемат. За да бъде по-образно това, с което се обръщам към Вас, ще Ви припомня притча на Христос, който казва: „Нека пръв да хвърли камък върху нея този, който е безгрешен.” Ще Ви прочета извлечение от Закона за специалните разузнавателни средства. Това, което в момента се извършва наистина е в изключително тежък и груб ущърб с демокрацията. Защо Ви казах тази притча? Защото всеки един от Вас в тази зала е участвал и в избори, и в политическия живот, и си дава сметка какво или поне би трябвало да си даде сметка какво ще бъде прието с този член. Този член реално може да доведе до репресия, до политическа репресия не само на опоненти, но и на партньори. Дайте си сметка каква мина залагате в процеса и в законодателството. Не само спрямо политическите опоненти или опозицията, това може да бъде използвано срещу всеки един политически субект. „Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че се подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления. Лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват лица по предходната алинея 1, без да им е известен престъпният характер на извършваната на извършваната дейност”. А сега какво включва използването на специални разузнавателни средства с това изменение на Изборния кодекс, което приемаме. То включва престъпленията, които Наказателният кодекс третира в изборния процес. Разбирате ли, че всеки участник в какъвто и да било изборен процес може да бъде обект на прилагане на специални разузнавателни средства срещу него. Абсолютно всеки един, защото прилагането на специални разузнавателни средства предполага самото предположение, че е възможно той да извършва такава дейност. Нали разбирате, че в изборния процес оперативните данни, които предполагат използването на специални разузнавателни, по никакъв начин не могат да бъдат на такова ниво, че да бъде обосновано искането. Неслучайно тука се дава ход на Окръжна прокуратура да поиска прилагане на специални разузнавателни средства. Дълбоко съм убеден, че какъвто и да било род изборни престъпления не трябва да се толерират, но ние не можем по този начин да отваряме кутията на Пандора. Дайте си сметка – прилагането и разрешаването на този метод за прилагане на специални разузнавателни средства на практика отваря кутията на Пандора за политически репресии и за всякаква форма на натиск политически или от страна на изпълнителната власт срещу който и да било кандидат във всяка една позиция, която бъде неизгодна. Пак повтарям: това не касае само опозицията, касае всеки един от Вас. Затова наистина апелирам: подкрепете предложението този параграф да отпадне. Не отваряйте кутията на Пандора, защото това наистина ще опорочи всякаква демократичност в изборния процес. Реплики? Първа реплика – госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Терзийски, казахте абсолютни неистини от тази трибуна. Не може да говорите на ангро с общи приказки за Наказателния кодекс.

да изисква използване на специални разузнавателни методи при разследването на случаи, при които има съмнения за купуване на гласове.” Второ, не става въпрос нито за лицата, които предлагат, или тези, които получават, не става въпрос за разпоредбите във всички случаи в Раздел ІІІ „Престъпления против политическите права на гражданите” по Наказателния кодекс. Става въпрос, господин Терзийски, за следните две разпоредби: „Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, партия или коалиция, се наказва с лишаване от свобода до 6 години

на такъв вид деяние, което по смисъла на Наказателния кодекс представлява престъпление. Ако Вие смятате да организирате такава престъпна група, която да извършва това престъпление, разбира се, че ще попаднете под ударите на този текст, но не манипулирайте и не лъжете, че всеки един ще бъде засегнат. Няма такова нещо! Още нещо, колеги, искането е само и единствено от Прокуратурата – пише: „Окръжна прокуратура”. Добре сте го прочели, но не сте го разбрали!

Абсолютно нищо различно не казахте. Единственото, което направихте, и считам, че беше редно да Ви прекъснат, беше да правите пак обидни квалификации. Тук става въпрос, че има възможност да се даде безконтролно използване на специални разузнавателни средства срещу политически опоненти или политически партньори, така че те да бъдат задържани в зависимост.

Всеки от Вас ще бъде закачен по време на изборите, защото всеки един от Вас ще има някакво основание да бъде закачен. Тук не става въпрос за организирането на престъпна група, става въпрос за един безконтролен безконтролен начин на подслушване и на държане в подчинение. Трябва ли в момента да се нажежава обстановката и да давам примери за онези СРС-та, които бяха използвани дори срещу Ваши министри и дори срещу министър-председателя? Щом е възможно това да се допусне, давате ли си въобще елементарна наивна представа, че няма да бъде използвано това срещу Вас или срещу който и да било политически субект?! Други желаещи за изказване? Няма. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 111 и 112: „§ 111. В Закона за административните нарушения и наказания

Изказвания? Няма. Гласуваме анблок новите параграфи 111 и 112 в редакцията на комисията по доклада.

Уважаема госпожо председател, длъжна съм още да кажа едно изречение за стенограмата: с оглед на това, че имахме допълнителен доклад, след окончателното гласуване, което приключи по основния и допълнителния доклад по законопроекта, да се извърши окончателно преномериране на приетите параграфи в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички – и на управляващите, и на опозицията, за това, че останахме в залата до края и приехме навреме последните промени в Изборния кодекс. Съобщение за Парламентарен контрол на 15 февруари 2013 г., петък. 1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев и на три питания от народните представители Георги Пирински, Антон Кутев, и Корнелия Нинова. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Лъчезар Тошев, Ваня Добрева, Волен Сидеров, и Венцислав Лаков. 3. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на девет въпроса от народните представители Емилия Масларова Захари Георгиев, Мая Манолова (два въпроса), Милена Христова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, Антон Кутев, и Драгомир Стойнев и на две питания от народните представители Емилия Масларова, и Драгомир Стойнев и Емилия Масларова. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 19 въпроса от народните представители Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов (три въпроса), Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов, Корнелия Нинова (два въпроса), Александър Радославов, Дурхан Мустафа (два въпроса), Кирчо Димитров, Тунчер Тунчер Кърджалиев, и Мая Манолова (три въпроса). 5. Министърът на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров ще отговори на въпрос от народния представител Теодора Георгиева. 6. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Любомир Владимиров, и Михаил Михайлов. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на четири въпроса от народните представители Захари Георгиев, Венцислав Лаков, и Ангел Найденов (два въпроса). 8. Министърът транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Любомир Владимиров (два въпроса), Иван Николаев Иванов, Мая Манолова, Деница Гаджева, и Петър Мутафчиев (два въпроса). 9. Министърът икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 12 въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров (два въпроса), Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, Румен Петков и Милена Христова, Иван Николаев Иванов (два въпроса), Корнелия Нинова, Любомир Владимиров (два въпроса), и Георги Божинов и на питане от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на въпрос от народния представител Деница Гаджева и на питане от народните представители и Антон Кутев и Димчо Михалевски. 11. Министъра на културата Вежди Рашидов ще отговори на пет въпроса от народните представители Ваня Добрева и Румен Такоров (два въпроса), Антон Кутев, Кирчо Димитров, и Станислав Станилов. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на четири въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, и Георги Божинов. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на три въпроса от народните представители Захари Георгиев, Иван Николаев Иванов, и Михаил Миков и на пет въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (четири въпроса) и Любомир Владимиров; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; - министърът на отбраната Аню Ангелов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев; Добрев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков – на въпрос от народния представител Огнян Стоичков, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев, и Михаил Михайлов; - министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.

питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на външните работи Николай Младенов; - два въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски и две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов; въпрос от народния представител Ивелин Николов към министъра на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; - питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев; три въпроса и три питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков